forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021, 3. umr. Nefndin hefur fjallað um málið að nýju

kr. Á tekjuhlið munar mest um tæplega 1,8 milljarða kr. vegna framlags Húsnæðissjóðs til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Breytingin kemur fram á bæði tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs og hefur því engin áhrif á afkomu ríkissjóðs. Hér er um að ræða framlag

Önnur veigamesta breytingin á tekjuhlið snýr að tekjuskatti einstaklinga þar sem gert er ráð fyrir 600 millj. kr. hækkun á árinu. Skýrist það af tveimur ástæðum. Annars vegar hefur úttekt á séreignarsparnaði reynst heldur meiri en áætlað var

Aðrar breytingar á tekjuáætlun felast í rúmlega 200 millj. kr. lækkun veiðigjalda, að stærstum hluta vegna lægri álagna á fiskeldi en upphaflega var gert ráð fyrir. Þess má geta að gjald

Samtals nemur launaendurmatið rúmlega 1,7 milljörðum kr. til hækkunar. Að þeim frátöldum nemur hækkunin 5,9 milljörðum kr. Ný og aukin útgjöld vegna nýrra ákvarðana nema tæpum 2,5 milljörðum kr. og skýrist það af nokkrum ástæðum.

Í fjórða lagi er gerð tillaga um 350 millj. kr. framlag vegna húsnæðisbóta af tvenns konar tilefni. Annars vegar er um að ræða 100 millj. kr. hækkun frítekjumarka. Snýr það, virðulegi forseti, að þeirri ákvörðun að nýta 1.100 milljónir til að hækka hér lægstu bætur á næsta ári og til að koma í veg fyrir að sú hækkun skerði húsnæðisbætur. Þá breytir hæstv. félagsmálaráðherra reglugerð og hækkar skerðingarmörkin. Framlagið er til að mæta þeirri hækkun. Hins vegar eru hér 250 millj. kr. vegna þess að áætlað er að fleiri einstaklingar njóti nú húsaleigubóta heldur en forsendur fjárlagafrumvarps gerðu ráð fyrir.

Aðrar breytingar en þær sem tengjast nýjum ákvörðunum nema 3,4 milljörðum kr. til hækkunar. Þar vega langþyngst endurgreiðslur vegna rannsókna- og þróunarkostnaðar

þar sem bæði þak og endurgreiðsluhlutfall vegna endurgreiðslna á rannsóknar- og þróunarkostnaði var hækkað. Það má segja það hér, virðulegi forseti, að fyrirtæki hafa heldur betur tekið við sér á þessu sviði og er það vel.

Auk framantalinna útgjalda er lagt til að fjárheimildir málefnasviða og málaflokka verði auknar um 1,7 milljarða kr. vegna endurmats á launaforsendum fjárlaga fyrir árið 2019 og árið 2020 annars vegar og vegna endurmats á launaforsendum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið 2021 hins vegar. Þar er einkum um að ræða breytingar vegna kjarasamninga við lækna, gerðardóms hjúkrunarfræðinga, sem var áður gert ráð fyrir á almennum varasjóði, og vegna endurmats á launahækkunum þjóðkjörinna fulltrúa og dómara.

Þar er um að ræða framlengingu vegna listamanna og heimild til hlutafjáraukningar í Keili. Hin þriðja lýtur að því að koma á fót sérstöku fasteignaumsýslufélagi í eigu ríkisins sem hafi það hlutverk að fara með eignarhald og umsýslu á þeim fasteignum sem Háskóli Íslands nýtir í starfsemi sinni ásamt því að leggja félaginu til þær fasteignir er háskólinn nýtir sem eru í eigu ríkissjóðs. Unnið hefur verið að útfærslu á breyttu fyrirkomulagi til framtíðar varðandi umsýslu fasteigna háskólans í samræmi við markmið ráðuneytisins og Háskóla Íslands. Virðulegi forseti. Ég hef hér farið yfir nefndarálit meiri hluta

að láta ekki uppsafnaðan halla, sem lögum samkvæmt flyst á milli ára, trufla neitt í starfseminni eða koma niður á þjónustu.

En ég fagna því hins vegar að hafa lesið þessa viljayfirlýsingu og að loksins séu aðilar — eins og lögin segja til um, af því að ráðherrann ber alveg skýrt ábyrgð á sínum málaflokki

og aðilar koma sér saman um að þessi bókhaldsstærð eigi ekki að koma niður á neinu í starfseminni. Það þýðir að stærðin er þarna inni á reikningi en það hefur enginn heimild til að eyða henni eða koma með framlag á móti henni. Sú ákvörðun verður alltaf tekin á endanum af fjárlaganefnd

það sem þarf að gerast og verður að gerast á endanum er að þeir aðilar sem rita undir þessa viljayfirlýsingu komi fyrir fjárlaganefnd og fari yfir málið hvað þessir aðilar hafa hugsa sér og hvaða kröfur eigi að

Í fjárlögum segir að 0,5% aðhaldskrafa sé á málefnasviði framhaldsskóla, sem er tæpir 38 milljarðar, en 0,5% af því eru ekki þær 337 milljónir sem eru settar undir hið svokallaða aðhald í framsetningu fjárlaga undir málefnasviðinu. Við spurðum um þetta í fjárlaganefnd. Þar var sagt að aðhaldið væri einungis tæpar 240 milljónir sem eru heldur ekki 0,5% af þeim fjárheimildum sem það málefnasvið er með. Það er nær því að vera 0,7%, rétt tæplega það, þannig að tillagan mín hérna snýst um það að aðhaldskrafan verði einungis 0,5% en ekki 0,9% eins og hún er núna.

væru einmitt sá hluti, að minnka útgjöldin á málefnasviðinu, sem ég skil ekki að neinu öðru leyti nema það sé einmitt aðhaldskrafa. Áður voru notaðar 100 milljónir í einhver verkefni en nú á einfaldlega að

Fjárlaganefnd hefur kallað eftir sundurliðun á þeim liðum sem útreikningurinn byggir á. Svo má bæta því við að hvert og eitt fagráðuneyti getur flutt aðhald á milli málefnasviða.

nánar hvort einhverjir liðir hafi jafnvel verið fluttir til, eins og þeir hafa heimild til. Þannig að við leysum ekkert með því að samþykkja þessa tillögu. En hins vegar

Ég hef ekkert á móti því að þetta sé rétt og nákvæm upphæð og fagna því fyrstur manna ef sundurliðunin kemur, þá er hægt að reikna þetta rétt. En það er tiltölulega öruggt að upphæðin eins og hún er núna er ekki rétt.

En það breytir ekki því að það er þegar búið að kalla eftir einmitt þessari sundurliðun. Svo verðum við að leita eftir upplýsingum frá fagráðuneytinu um hvað þeir hafa valið að gera af því að við sjáum það heldur ekki í frumvarpinu né öðrum breytingum sem nefndin hefur unnið með. Við munum

Það er skemmst frá því að segja að við lögðum fram 13 breytingartillögur við 2. umr. fjárlaga og þær voru allar felldar. Nú gerum við lokatilraun til að bæta aðeins úr og þessar tillögur eru ekki umfangsmiklar en þær eru mikilvægar. Fyrsta tillagan lýtur að málefnum eldri borgara.

Þetta er nú ekki mikið, herra forseti, þetta er svo lítið að maður hálfskammast sín að leggja það til. En þetta er hins vegar

um 200 millj. kr. Við höfum tekið svona skref áður, ekki síst rétt fyrir jólin. Við sjáum það að vegna kórónuveirufaraldursins hefur ásókn í matarúthlutanir stóraukist og það er ákall til okkar í fjárlaganefnd og til þingsins

og það þrengir að ýmsum hópum í þessu samfélagi. Þetta eru þrjár skýrar, alls ekki dýrar, tillögur sem við gefum þingheimi öllum tækifæri til að samþykkja.

í gær. En nú erum við að tala um fjárlög og ég kalla eftir stuðningi þingmanna við þessar þrjár tillögur. Herra forseti.

Þetta er atvinnuskapandi skattalækkun í stað sértækra skattalækkana ríkisstjórnarinnar sem núna er að setja í forgang að lækka fjármagnstekjuskatt

Við viljum fjölga listamannalaunum enn meira og styrkja sviðslistafólkið. Þið sjáið að sprotarnir eru víða. Atvinnustefna Íslands þarf að vera fjölbreytileg, hún þarf að vera frumleg, hún þarf að vera skemmtileg og við þurfum að vera stórhuga.

Atvinnusköpun er helsta verkefni okkar sem erum í þessum sal og það skiptir svo miklu máli að við styðjum þá sprota sem eru fyrir hendi, styðjum sjóði eins og Tækniþróunarsjóð sem er einmitt vettvangur fyrir lítil fyrirtæki til að leita til. Allt þetta er bara hluti af tillögum okkar

Þetta býr til tækifæri og von fyrir fólk sem er að missa vinnuna og hefur misst vinnuna. Við vitum að atvinnuleysi er ömurleg staða fyrir hvern sem lendir í því. Við vitum líka að atvinnuleysi kostar ríkissjóð.

þá borgum við minna í atvinnuleysisbætur fyrir utan það að við erum að mæta fólki sem að sjálfsögðu vill vinna, vill vera virkt í samfélaginu, vill fá tekjur til að standa undir sínum lífsstandardi og skuldbindingum.

Þetta er það sem Samfylkingin kallar ábyrgu leiðina vegna þess að það er óábyrgt að gera of lítið í svona ástandi eins og ríkisstjórnin virðist vera að gera. Það væri ábyrgt að taka stór græn skref núna eins og Samfylkingin leggur til, þar sem vinna, velferð og græn uppbygging um allt land er okkar rauði þráður og ætti að vera rauði þráður allra. Þetta er leið úr atvinnukreppu til grænnar framtíðar, herra forseti. Herra forseti. Við erum hér á lokametrunum við afgreiðslu fjárlaga. Við í Viðreisn höfum tekið þátt í störfum fjárlaganefndar af alhug. Við höfum lagt margt gott til, teljum við. Það er margt gott í þessu fjárlagafrumvarpi margt sem við vildum hafa öðruvísi, en um þetta er búið að hafa langt mál hér á fyrri stigum þessa máls og ég ætla ekki að orðlengja það frekar. Ég verð eiginlega að segja að ég er ekki í miklu stuði, ef ég má orða það þannig, til að fara í mikla pólitíska umræðu um þetta. Ég læt duga það sem við höfum sagt fram að þessu. En mig langar til að nota tækifærið, vegna þess að hér fyrr í kvöld gerði ég að umtalsefni ástandið á Seyðisfirði og þær hörmulegu fréttir sem við höfum fengið þaðan af miklu tjóni. Sem betur fer virðist ekki hafa orðið manntjón eða fólk slasast og fyrir það megum við öll þakka. En við erum auðvitað öll slegin yfir þessu og ég ræddi það hér hvort ástæða væri fyrir hv. fjárlaganefnd til að koma sérstaklega saman til að ræða þessi mál nú á þessu stigi. Ég hef síðan átt samtöl við kollega mína þar og við höfum aðeins lauslega farið yfir þessi mál. Ég hef fengið fullvissu fyrir því að hér stöndum við öll saman í þinginu um að þarna þurfi að bregðast við. Sem betur fer er til fé í varasjóðum sem hægt er að grípa til og við erum með hamfarasjóð sem einnig er hægt að grípa til. En ég held að mér sé alveg óhætt að fullyrða að það er einhugur í fjárlaganefnd og ég reikna með að það sé líka í þinginu öllu og ríkisstjórn, um að

mun ekki standa á Alþingi og ríkisstjórn að koma til aðstoðar og útvega það fé sem þarf til að koma ég þori ekki að segja hlutunum í samt lag, en gera það þannig að sem fyrst verði hægt að fara í hreinsun og uppbyggingu og skoða hvaða ráðstafanir aðrar þarf að til að vernda bæinn fyrir öðrum áföllum af þessu tagi. Mér þótti við hæfi að koma þessu á framfæri þar sem ég vakti máls á þessu og vil ítreka að það er fullur samhugur hér.

varasjóður ríkissjóðs sem grípur einmitt utan um svona áfall og bregst við fjárútlátum sem verða við slíkar óvæntar

talsverðri hagræðingu með sameiningu eða samstarfi fyrirtækja sem verður þá að fara fram undir

sé að styrkja stöðu landbúnaðarins eins og annarra atvinnugreina er mikilvægt að beita tækjum hagræðingar til að bæta starfsskilyrði til lengri tíma.

kom það fram í máli landbúnaðarráðherra sem vel hefur komið fram við vinnslu þessa máls, eins og oft áður um mál er tengjast landbúnaði, hversu lítið er af aðgengilegum hagtölum og tölfræði til að stunda markvissa greiningarvinnu til að að beita réttum tækjum og úrræðum. Þá kynnti landbúnaðarráðherra tæki sem er að verða tilbúið til notkunar og hefur fengið heitið mælaborð landbúnaðarins.

um að forsendur landbúnaðarsamnings Íslands og Evrópusambandsins hafi breyst til muna. Er sú niðurstaða ráðherranna í samræmi við það sem minni hluti nefndarinnar hefur bent á við þinglega meðferð málsins á fyrri stigum.

það ákvæði samningsins í áliti meiri hluta nefndarinnar. Umfjöllun meiri hluta atvinnuveganefndar sýnist hins vegar á misskilningi byggð.

minni hlutans til 112. gr. EES-samningsins er til komin vegna þeirrar einföldu ástæðu að landbúnaðarsamningur Íslands og Evrópusambandsins er ekki hefðbundinn samningur milli tveggja aðila. Með öðrum orðum: Samningurinn er ekki samningur með tilgangsákvæði, efnisákvæðum, endurskoðunarákvæðum, uppsagnarákvæðum og gildistökuákvæðum. Landbúnaðarsamningurinn er í raun fundargerð embættismanna þar sem vísað er til tiltekinna tollskrárnúmera þar sem veittar eru ívilnanir og markaðsaðgangur með tilteknar vörur milli aðila. Í ljósi þess að engin hefðbundin ákvæði eru til staðar í landbúnaðarsamningnum,

til að undirbyggja mikilvægi þess að endurskoða þurfi landbúnaðarsamning Íslands og Evrópusambandsins. Það að vísa til 112. gr. EES-samningsins

heldur er einungis verið að vísa til 112. gr. EES-samningsins til að undirbyggja nauðsyn þess að endurskoða landbúnaðarsamning Íslands og Evrópusambandsins.

á að hér er ekki um að ræða „ákvæði í alþjóðasamningi“ heldur 13. gr. fundargerðar af fundi sendinefnda Íslands og Evrópusambandsins, en rétt er að taka sérstaklega upp það ákvæði til skýringar. Það ákvæði kemur á ensku og ég ætla að sleppa því að lesa það vegna þess að ég er ekki góður í ensku en það stendur í skjölunum. En eftir þennan enska texta segir í nefndarálitinu: Af þessu ákvæði er ljóst að hér er ekki um að ræða endurskoðunarákvæði, heldur einungis ákvæði um að skiptast á upplýsingum um vöruviðskipti, tollkvóta, verð og aðrar upplýsingar. Minni hlutinn fær ekki séð hvernig unnt er að byggja endurskoðun samningsins á þessu ákvæði og dregur verulega í efa umfjöllun í áliti meiri hluta nefndarinnar um þetta atriði. Nærtækast væri við endurskoðun landbúnaðarsamningsins að vísa til 112. gr. EES-samningsins og taka málið upp í sameiginlegu EES-nefndinni eða óska eftir samningaviðræðum milli sendinefnda Íslands og Evrópusambandsins. Þá fær minni hlutinn ekki séð að 112. gr. leiði til einhverra sérstakra afleiðinga fyrir önnur EFTA-ríki enda er landbúnaðarsamningur Íslands og Evrópusambandsins tvíhliða samningur og varðar ekki sem slíkur önnur EFTA-ríki. Með sama hætti varðar landbúnaðarsamningur Noregs og Evrópusambandsins ekki Ísland og Liechtenstein og breytingar á þeim samningi hafa ekki áhrif á tvö síðastnefndu ríkin. Minni hluti nefndarinnar fellst ekki á þá afstöðu meiri hlutans að nauðsynlegt sé að fjölga útboðum þannig að minna magn sé boðið út í einu. Réttast væri að fresta framkvæmd landbúnaðarsamningsins ótímabundið vegna fordæmalausra aðstæðna sem rekja má til heimsfaraldurs kórónuveirunnar frekar en að endurvekja eldra fyrirkomulag. Þá er minni hlutinn ósammála því hagsmunamati meiri hluta nefndarinnar að nauðsynlegt sé að tryggja jafnara flæði

sem gripið hafa til umfangsmikilla aðgerða til að bæta hag framleiðenda landbúnaðarvara en ekki innflutningsfyrirtækja. Síðastnefndu aðilarnir, innflutningsfyrirtækin, eru einungis milliliðir en ekki framleiðendur gæða líkt og framleiðendur landbúnaðarvara.

Samkeppniseftirlitið starfar samkvæmt samkeppnislögum, nr. 44/2005, og er samkvæmt hlutverki sínu ætlað að annast framkvæmd laganna.

hafa að einhverju marki gert í því máli sem til meðferðar er fyrir nefndinni. Þá verður ekki hjá því komist að benda á að Samkeppniseftirlitið stuðlar að því, með umsögn sinni, að aukinn verði innflutningur ríkisstyrktra landbúnaðarvara frá aðildarríkjum Evrópusambandsins, en inngrip Evrópusambandsins í sameiginlegt markaðskerfi með landbúnaðarvörur er síst til þess fallið að auka samkeppni á íslenskum markaði með landbúnaðarvörur. Þvert á móti leiðir það til verulegrar tekjuskerðingar fyrir framleiðendur íslenskra landbúnaðarvara.

sem nefndur er embættismannasamningur, eða ég man ekki hvernig þingmaðurinn orðaði það, eru engin endurskoðunarákvæði eða neitt í þá

hér er ekki um að ræða „ákvæði í alþjóðasamningi“ heldur 13. gr. fundargerðar af fundi sendinefnda Íslands og Evrópusambandsins, en rétt er að taka sérstaklega upp það ákvæði

að þar er ekki endurskoðunarákvæði, ekki efnisákvæði, tilgangsákvæði eða annað slíkt sem er

Í þessu sambandi bendir minni hlutinn á að hér er ekki um að ræða „ákvæði í alþjóðasamningi“ heldur 13. gr. fundargerðar af fundi sendinefnda Íslands og Evrópusambandsins

til frágangs og birtingar í Stjórnartíðindum og samþykkti ríkisstjórn framlag af ráðstöfunarfé til verksins. Vegna heimsfaraldurs hefur aðgerðaáætlun verkefnisins tafist, en undirbúningur er hafinn og miðað við að uppsafnaðir samningar verði birtir á næstu þremur árum.“ Síðan heldur hér áfram, með leyfi forseta: „Þar sem nokkuð hefur safnast af óbirtum samningum undanfarinn áratug geta liðið 10–12 ár frá því að samningur er fullgiltur þar til auglýsing um fullgildingu hans birtist í Stjórnartíðindum.“ Með vísan í þetta held ég að væri æskilegt, því að nú sé ég að hæstv. utanríkisráðherra er kominn í hliðarsal, að gögn þessa efnis yrðu tekin saman með þeim hætti að ef misskilningur er á ferðinni hjá einhverjum okkar þingmanna í þessum efnum væri auðvelt að leiðrétta hann.

Ég hefði gjarnan viljað sjá það gerast fyrr en betra er seint en aldrei og er vonandi að það gangi vel að losa okkur út úr þeirri ógurlegu klemmu sem við erum í

Þar segir réttilega: „Í upphafi er rétt að taka undir umfjöllun meiri hlutans um að mikill hluti landbúnaðarvara fellur ekki undir EES-samninginn.“ Þetta er alveg rétt.

og fagna þeim tóni sem kemur frá ráðherranum varðandi það að upplýsingaflæði og vilji til að eiga samskipti og svara gagnabeiðnum og fyrirspurnum verði með besta mögulega hætti. Það er auðvitað bara jákvætt. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra um tvö atriði. Ég ætla að byrja á því sem snýr að 112. gr., þar sem segir í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar, með leyfi forseta: „Nefndinni var jafnframt bent á að beiting 112. gr. samningsins varðar ekki aðeins hagsmuni Íslands. Ákvörðun Íslands um að beita fyrir sig 112. gr. myndi þýða að hún tæki einnig til annarra EFTA-ríkja innan EES, þ.e. Noregs og Liechtensteins. Slíka ákvörðun getur Ísland því ekki tekið einhliða.

frá því í byrjun aldarinnar.

En það sem við horfum auðvitað upp á og heyrum núna er staðfesting kenningar sem ég viðraði fyrir alllöngu og fæ sífellt frekari staðfestingu á, að Sjálfstæðisflokkurinn er í rauninni orðinn eins og Samfylkingin var fyrir rúmum áratug. Það er erfitt að finna mikinn mun á áherslumálum, stefnu og jafnvel tungutaki Sjálfstæðisflokksins nú og Samfylkingarinnar áður. Ekki nóg með það heldur virðist flokkur hæstv. utanríkisráðherra vera að temja sér vinnubrögð gömlu Samfylkingarinnar. Samfylkingin var t.d. þekkt fyrir að vera einstaklega minnislaus.

Allt sem gerðist í þeim ríkisstjórnum var ákveðið af einhverjum öðrum en þeim. Samfylkingartrikkið: Að gleyma og fæðast nýir á hverjum degi. En það sem er kannski verra er að Sjálfstæðisflokkurinn skuli hafa tileinkað sér þá háttsemi Samfylkingarinnar að reyna að endurskilgreina sannleikann

kannski tímabil okkar í stjórnmálum, tímann eftir sannleikann þegar menn búa hann til jafnóðum. Við höfum séð dæmi um það í umræðunni hér í dag þar sem menn kannast ekki við nokkurn skapaðan hlut sem er í frumvörpum sem þeir hafa lagt fram og eru að samþykkja.

nokkuð merkilega ræðu um tollasamning við Evrópusambandið. Þetta kemur í framhaldi af því

að ná þeirri niðurstöðu sem hann langar að sýna er svo annað mál. Það verður snúið, það verður mjög snúið því að staðreyndir málsins liggja fyrir.

Aðrir sem áttu sinn þátt í því að gera þennan samning, sem síðan reyndist allt annars eðlis en kynnt var, sögðu þetta fráleitt markmið, fráleitan málflutning.

að varpa ábyrgð af honum annað, til þeirra sem hafa mánuðum og árum saman verið að berjast fyrir endurskoðun samningsins eða uppsögn hans og fengið ekkert nema skammir fyrir þangað til nú. En auðvitað gleðjumst við yfir því að hæstv. ráðherra sé reiðubúinn að sjá að sér hvað þessa endurskoðun varðar

undir handleiðslu ráðherrans og verið undirritaðir í framhaldi af því, rétt fyrir fréttir. Þeir hefðu farið af stað þann sama dag. Þeir hefðu klárast rétt fyrir fréttir og verið undirritaðir.

stofnaði til samningsins eða hver var fyrstur til að benda á mikilvægi þess að endurskoða hann. Við munum þakka þeim sem náðu fram endurskoðun. En því miður óttast ég ég að endurskoðun muni engu skila fyrir kosningar því að Evrópusambandið verður fast fyrir. Við höfum séð hvernig gengur með Brexit-viðræðurnar. Mun þessi ríkisstjórn

Ég er ekki svo viss um það. Boris vinur okkar Johnson á nógu erfitt með að fást við Evrópusambandið. Mun hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson sýna meiri festu gagnvart Evrópusambandinu og klára fyrir næstu kosningar endurskoðun tollasamningsins ellegar uppsögn hans eða er þetta bara kosningaútspil?

kasta út fullyrðingum um að hann ætli að verja rétt Íslands og ráðast í endurskoðun á samningi án þess endilega að treysta sér til að fylgja því máli til enda? Ekki verður hægt að ná fram endurskoðun samningsins öðruvísi en að vera reiðubúin til að segja honum upp og nýta þau ákvæði sem, eins og bent hefur verið á, eru til staðar til að ná fram þeirri endurskoðun. Hæstv. forseti. Ég ætla að leyfa mér að halda í örlitla von um að þetta sé ekki bara kosningaútspil hjá hæstv. ráðherra þó að vísbendingarnar séu kannski á annan veg; yfirlýsingar hans hér um ritstjórn skýrslu um tilurð samningsins,

Þetta er það mikið hagsmunamál fyrir íslenskan landbúnað að það á ekki að falla í gryfju átaka hér. Ef mönnum er alvara með að beita sér þá beitum við okkur saman. Þá beitum við okkur saman og hæstv. ráðherra má vita það að hann mun ekki finna öflugri stuðningsmenn í því en þingmenn Miðflokksins.

það þarf að gerast hratt. Það er neyðarástand ríkjandi í íslenskum landbúnaði og afleiðingar þessa samnings, sem hefur reynst svo allt öðruvísi en hann var kynntur í sjónvarpsfréttum

fara nú í alvöruviðræður við Evrópusambandið, ná þar árangri og vita að í alvöruátökum um framtíð íslensks landbúnaðar geti hann treyst á þingmenn Miðflokksins.

því að ég hef fjallað um þetta mál alloft, svo að ekki sé fastar að orði kveðið, í íslenskum fjölmiðlum, í greinaskrifum og hér á Alþingi. Ég vona að hæstv. ráðherra fylgist betur með gangi mála í útlöndum. eins og ég nefndi áðan í ræðu minni kemur þetta allt fram í fréttinni þar sem tilkynnt var um samninginn. Viðræður komust á skrið fyrr þann dag, svo kláruðust þær rétt fyrir fréttir og voru undirritaðar nánast í fréttatímanum. Svoleiðis að já,

eins og hæstv. utanríkisráðherra myndi vita ef hann fylgdist með innlendum fréttum, að ég biðjist afsökunar á því að hafa ekki haft meiri fyrirvara á gagnvart þessum landbúnaðarráðherra á sínum tíma sem kynnti fyrir mér og ríkisstjórninni

hefði aldrei runnið í gegn, bara einhvern veginn og án þess að forsætisráðherra væri með höndina á því og fylgdist vel með því.

að það sem hv. þingmaður var að segja var stórmerkilegt. Það var stórmerkilegt.

Og eins og hæstv. ráðherra veit líka þá eru ótal mál sem á undanförnum árum og áratugum hafa farið í gegnum ríkisstjórn án þess að allir ráðherrar hafi endilega viljað að þau mál færu í gegn með þeim hætti sem þar um ræddi. Ég er þó ánægður að heyra að hæstv. ráðherra telji það alvarlegt ef við í ríkisstjórn, þingið

afgreiddan úr ríkisstjórn, eða fjölda annarra mála sem ríkisstjórnin, annaðhvort í svefni eða kæruleysi, hefur sleppt þar í gegn og staðið frammi fyrir

taldi að búið væri að svara því ágætlega sem máli skiptir í þessari umræðu, að við erum með samning við Evrópusambandið sem þarf að endurskoða. Við þurfum að breyta hér tollaframkvæmd.

ríka áherslu á að það náist sem fyrst samkomulag í samningaviðræðum strandríkjanna í deilistofnum. Óbreytt ofveiði úr þessum stofnum mun hafa ófyrirséðar afleiðingar og grafa undan orðspori samningsaðila sem ábyrgra fiskveiðiþjóða.

og foreldri hefur ekki þegar nýtt sér yfir til hins foreldrisins. Hið sama gildir þegar foreldri er ófært um að annast barn sitt af sömu ástæðum á fyrstu 24 mánuðunum eftir að barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur.

Við tilfærsluna verður réttur þess foreldris sem sætir nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili að þeim réttindum sem hitt foreldrið hefur áunnið sér samkvæmt lögum þessum.“ Eins og þingmönnum er kunnugt var þessi tillaga kölluð til baka en er nú flutt aftur eftir umfjöllun í nefndinni. Þá er að mínu mati ekki hægt að ganga lengra í breytingum á 9. gr. en hér er lagt til. Seinni hluti breytingartillögurnar fjallar um nýtt bráðabirgðaákvæði sem meiri hlutinn leggur til.

látið er sæta nálgunarbanni skuli færast til hins foreldrisins. Starfshópurinn skoði hvernig breyta skuli lögunum í því skyni og hvort samhliða þurfi að breyta lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Starfshópurinn skili niðurstöðum sínum eigi síðar en 1. mars 2021. Ráðherra leggi, eftir atvikum, fram frumvarp sem byggist á niðurstöðum starfshópsins eigi síðar en 1. apríl 2021.“ Að fenginni ráðgjöf frá nefndasviði og raunar frá fleiri lögfræðingum flytjum við þessa tillögu. Meiri hlutinn telur að þau álitaefni sem hafa verið rædd og reifuð hér í kvöld verði að skoða betur og meta þá á næstu tveimur mánuðum, eins og fram kemur í tillögunni.

Herra forseti. Ég mæli fyrir breytingartillögu við frumvarp til laga um fæðingar og foreldraorlof og er breytingartillagan í tveimur liðum. Fyrsti liður orðast svo: „Ef foreldri er gert að sæta nálgunarbanni gagnvart barni sínu eða hinu foreldrinu, eða brottvísun af heimili,

Á þetta við hvort sem foreldrar fara sameiginlega með forsjá barnsins eða ekki. Lögreglustjóri eða dómstólar skulu staðfesta að foreldri sæti nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. Við sem sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili að þeim réttindum sem hitt foreldrið hefur áunnið sér samkvæmt lögum þessum. Foreldri sem hefur öðlast rétt við tilfærslu samkvæmt þessu ákvæði skal hvenær sem er heimilt að framselja þann rétt aftur

Á þetta við hvort sem foreldrar fara sameiginlega með forsjá barnsins eða ekki. Lögreglustjóri eða dómstólar skulu staðfesta að foreldri muni sæta nálgunarbanni gagnvart barni sínu eða brottvísun af heimili á fyrrgreindu tímabili. Við tilfærsluna verður réttur þess foreldris sem sætir nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili að þeim réttindum sem hitt foreldrið hefur áunnið sér samkvæmt lögum

Þessar breytingartillögur eru algerlega í samræmi við það lagaákvæði sem er nú þegar í frumvarpinu er varðar beitingu heimildar til tilfærslu réttinda þegar um er að ræða nálgunarbann samkvæmt lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili.

en þann sem fer með málefni fæðingarorlofs. Ég vísa þessu algjörlega á bug enda erum við hér að tala um rétt til fæðingarorlofs en ekki breytingar á lögum um nálgunarbann. Hér erum við að tala um rétt til fæðingarorlofs, rétt barns og foreldris sem mátt hefur sæta grófu ofbeldi, ítrekuðu ofbeldi, hótunum um ofbeldi, rétt þeirra til töku fæðingarorlofs í 12 mánuði á fyrstu mánuðum í ævi barns. Það þarf ekki starfshóp utan um þetta mál, virðulegur forseti. Það þarf pólitískan vilja til að vernda foreldri og barn í svona aðstæðum og vernda rétt þeirra til 12 mánaða fæðingarorlofs til samræmis við rétt annarra barna og annarra foreldra þar sem bara annars foreldrisins nýtur við.